Pravo na repliku narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Živković** To zašto niste postupili kao Švedska, stvarno nisam skoro čuo gluplje pitanje, ali šta da radimo. Zato što je to druga država, drugi ustav, druge okolnosti. Ne znam kakve veze. Kada ste od mene čuli da pominjem Švedsku na bilo koji način.Ne sećam se da li je bio prenos Skupštine kada sam biran za mesto premijera. Ako nije bilo, priznajem da se ne sećam, verovatno je to bio deo mera. Ne sećam se da je tada bilo obavezno da prenosi budu. Ne sećam se toga, ali je izbor bio takav da su u tome učestvovali poslanici opozicije, bio ekspoze, bila diskusija. Objavljeno je sve. Tako da tu nema nikakve sumnje.Predsednika države nije bilo zato što je Milutinoviću istekao mandat ranije. Ako se dobro sećam, u oktobru ili novembru su bili izbori, po tadašnjem Ustavu i zakonu trebalo je da izađe više od 50% građana da bi oni bili uspešni pa da ovaj dobije 50% poverenja građana, taj koji treba da bude izabran za predsednika. Ako se ne varam, u drugi krug su ušli Labus i da li li Koštunica, da li Nikolić i niko nije dobio, tako da iz ustavno-pravnih razloga tadašnjih po Ustavu iz 1990. godine, koji su doneli socijalisti, radikali i ne znam ko sve, to nije moglo da bude. Prema tome, nema nikakve veze sa tim.Prema tome, tačno je da v.d. predsednika ili predsednica države predlaže kandidata, mandatara za sastav Vlade, ali naravno da to radi samo formalno i da suštinski predlog daju oni koji će glasati, obezbeđuju većinu u parlamentu, a to je bila tadašnja koalicija.Prema tome, stvarno ne razumem potrebu za tolikim iznošenjem neistina u vreme… Prvo, prošlo je od tada 17,18 godina. Bilo je puno vremena za preispitivanje svega toga i ja ne vidim da je niko podneo protiv mene krivičnu prijavu, niti bilo šta ne samo za to, nego i za druga lajanja koja čujem skoro svaki dan. Imali ste prilike i tadašnji režim, pa i novi režim pa i u ovih sedam, osam godina da sve to preispitate, naravno da niste uradili ništa zato što je to sve čisto i zato što naravno ja nemam čega da se stidim iz tog vremena, niti iz bilo kog ovog vremena kada sam ja poslovno ili društveno ili politički angažovan. **Veroljub Arsić** Gospodine Živkoviću, da vas obavestim, nije bilo prenosa. Ja sam tada bio poslanik. Nije bilo prenosa ni posle ukidanja vanrednog stanja.(Zoran

Izjavljujem saučešće članovima porodica kojima su umrli najbliži i oni zbog bolesti, zbog Koronavirusa, a i svih ostalih, ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što u ovim vanrednim uslovima nisu mogli biti dostojanstveno na uobičajen način sahranjeni zbog ograničenja koja su propisivana i za sam čin sahrane.Molio bih ministra zdravlja da saopšti koliko je bilo testirano građana 15. marta na dan donošenje Odluke o proglašenju vanrednog stanja, koliko je od tog broja testiranih bilo zaraženih.Takođe bih molio da kaže koliko je ukupno umrlih građana u ovom periodu, bez obzira na uzrok smrti, od toga Korona i od toga koliko starijih od 65 godina.Takođe bih molio, treće pitanje za ministra zdravlja budući da je testirano manje od 1% građana, koliko je respiratora nabavljeno za zdravstvo Srbije u periodu 2013 – 2019. godina?Najzad, ministre, verujem da to nećete moći na ovoj sednici, ali bi bilo dobro da pripremite i, barem, pisanu informaciju dostavite svim poslanicima – kakva je strategija izlaska iz pandemije Korona virusa za preko 99% građana koji nisu testirani i koji će, eventualno, u povratnom ciklusu epidemije biti na udaru?Takođe bih molio ministra vojnog, ako može da saopšti – zašto u materijalima koje smo dobili nema Predloga za uvođenje vanrednog stanja, kao obrazloženja, budući da u Odluci, kao što sami znate, nema ni jednog slova obrazloženja?Predsednicu Vlade bih molio da saopšti javno građanima da li je poslala zahtev Narodnoj skupštini za proglašenje vanrednog stanja, kada i gde se može naći taj zahtev.Drugo pitanje za predsednicu Vlade – da li je u roku od 48 časova po proglašenju vanrednog stanja poslala zahtev Narodnoj skupštini za sazivanje?Takođe, mislim da je neprimereno da nam u okviru ovog paketa od 44 plus jedna uredba koja nije prisutna, jer je prestala da važi, a trebali ste i nju da navedete sa napomenom da ne važi, oko informisanja, da nam uvodite i uredbom i rebalans budžeta za iznos od 50% ukupnog budžeta planiranog za 2020. godinu. To je zaista nonsens koji mislim da ne treba prihvatiti.Takođe, želim da se zapitam zašto na predlog osam narodnih poslanika koji su tražili sazivanje Narodne skupštine ni jedan narodni poslanik, ni skupštinske većine, nije prihvatio taj predlog. Da li to znači da su i poslanici skupštinske većine počeli da bojkotuju rad i bojkotovali rad Skupštine za vreme vanrednog stanja i time se praktično pridružili opoziciji?Zbog

zašto narodni poslanici stariji od 65 godina su diskriminisani i nisu mogli da obavljaju svoje dužnosti, čak ni da dolaze na konferenciju za novinare, ako nemaju dozvolu od resornog nadležnog ministarstva da mogu da se kreću za vreme vanrednog stanja? Ja sam tražio od Ministarstva policije, nisam dobio dozvolu.Dalje, od 65 godina nisu mogli da se šetaju barem u vreme policijskog časa ili sat vremena od početka policijskog časa, kad su mogli da se kreću kučići?Zašto

oko 120.000 vlasnika porodičnih poljoprivrednih gazdinstava starije od 70 godina, po podacima ankete o poljoprivrednim gazdinstvima iz 2018. godine, a po podacima popisa iz 2012. godine 42% vlasnika je bilo starije od 65 godina?Dalje, godina?Dalje, zašto su vlasnici stoke na poljoprivrednim gazdinstvima, izuzimajući mlečno govedarstvo, mlečne krave, diskriminisani u odnosu na vlasnike kučića u gradovima, jer nisu mogli za vreme policijskog časa da napasaju koze, ovce, da hrane stoku, itd., osim ono što je vezano za proizvodnju mleka?Dalje, zašto su zatvorene pijace, pa ponovo otvorene iako nije ukinuto vanredno stanje, iako su u to vreme hiper marketi u zatvorenom prostoru radili sa uvoznim poljoprivrednim proizvodima? Selo nas je othranilo, kroz vekove branilo i odbranilo i sačuvalo obeležja srpskog identiteta i identiteta nacionalnih manjina.

Ako je vaš slogan bio – za našu decu, dajmo deci, dajmo socijalnim slučajevima, dajmo penzionerima koji nemaju do minimalnog ličnog dohotka i svima drugima koji nemaju do minimalnog ličnog dohotka, uključujući i zaposlene sa srednjom školom u Narodnoj skupštini kojima se doplaćuje svakog meseca 600 dinara do minimalne plate. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima ministar gospodin Nedimović.Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, ja moram, pre svega, da reagujem zbog da reagujem zbog jedne stvari koja je izneta, da lica starija od 70 na selima nisu mogla da se kreću. Od prvog dana svi poljoprivredni proizvođači stariji od 70 godina u naseljima koja su ispod 5.000 stanovnika su mogli bez problema da obavljaju svoju poljoprivrednu aktivnost i molim vas, to je pisalo u prvoj odluci koju je Vlada donela prvog dana.To

se trudilo da se obavi sve, a vi znate da je tada bila setva i sve ostale neophodne agrotehičke mere, to je bilo vezano za poljoprivredu i tu se maksimalno tolerisalo sve. jednog prostog razloga, jer je i danas pokazalo ono što je gospodin Rističević pričao, da poljoprivreda, odnosno hrana predstavljaju jednu stvar koja u bezbednosnom smislu nije predstavljala Srbiji nijednog trenutka je da mi nemamo naftu u onoj meri u kojoj bi želeli, da nemamo zlata koliko bi želeli, nemamo more. Nemamo jedan od resursa koji bi morali da koristimo, koji se pokazao ovaj put da su mnogi rafovi u mnogim zemljama i u našem okruženju bili prazni i da smo mi kao država pomogli i pomagali svakom kome je ta pomoć bila neophodna.Sa druge strane, što se tiče zelenih pijaca, one nisu bile odmah zatvorene. Naročito ne one na otvorenom, ali, kako je virus uzimao maha i kako je taj procenat u odnosu na testirane se povećavao na one koji su inficirani, tako su se morale preduzimati i druge mere. Pijace su, kako je taj procenat počeo da pada i kako je ulazio u svoju neku laganiju formu, stekli su se uslovi za njihovo otvaranje i uz primenu svih zdravstvenih mera koje su epidemiolozi naveli.Ja ću samo jednu stvar, dozvoliće mi kolega Lončar za slobodu, ali to sam pre svega čuo od epidemiologa u u Kriznom štabu i u Nišu, kada smo imali Krizni štab. Prvi dani o kojima se stalno priča, da li je moglo da bude Skupštine ili nije moglo da bude Skupštine, taj prvi udar virusa kažu da je to virus druge ili treće generacije koji je bio neuporedivo snažniji od onoga što imamo danas. Ne želim da komentarišem stvari koje se tiču medicine, ali tada su situacije sa zaraženima bile mnogo delikatnije i mnogo agresivnije, nego što je to bilo kasnije, odnosno u prethodnih nekoliko dana, jer danas uglavnom, izuzimajući par situacija imamo lakše slučajeve i imamo asimptomatske slučajeve.Nemojte zaboravite kako je bilo tih prvih dana. Evo, tu je i kolega Vulin koji može da potvrdi kako su vojnici u prvom tom udaru koji je bio i u Subotici, i u Batrovcima, kakvi su simptomi i u kakvom stanju se nalaze ti vojnici. Nemojte tu stvar nikada da zaboravite. To što je testirao možda u tom prvom trenutku 300 ili 400 i koliki je procenat bio, koji će neko od mojih kolega sigurno reći, nemojte nikada da zaboravite kako je to bilo tih prvih dana. Lako je posle svake bitke biti general. To može svako, ali se mora ući unutra u čitavu problematiku pa onda izvlačiti zaključke eventualno.Što se tiče poljoprivrede i ovog što ste rekli vezano za sektor mlekarstva, odnosno da su oni mogli na osnovu propusnice da odlaze, i uopšte u stočarstvu, svi koji su radili ispašu mogli da se prijave i mogli su da u bilo kom trenutku dobiti tu propusnicu, a to što vi ne znate za to, to ne znači da se nije desilo, ali isto tako vi znate za jednu situaciju koju ste pokušali da prikažete da je čovek terao ovce na ispašu u okolini Paraćina, a znate gde su njegove ovce bile u tom trenutku u 18 sati u vreme policijskog časa? metara daleko odatle, on nije imao veze sa tim ovcama, nego je obavljao jednu drugu aktivnost, zato ga je policija u tom trenutku legitimisala i desilo se to što se desilo. To znate vi, to je policija odmah sutra objavila, i policija je odradila svoj posao kako treba.Molim vas, to što vi mislite da na 30 kilometara odatle znate šta se dešava, uđite malo u cipele onih koji su svakog dana bili sa ljudima kojima je trebala pomoć. Lako je pričati posle 60 dana. posle 60 dana. To može svako. Ja razumem vašu potrebu u ovom trenutku, kao i svaki put, da u različitim koloritima, ne, meni to savršeno godi, samo ima jedna druga stvar, skine se kapa kada je u zatvorenom prostoru. Ja sam tako sam naučio o onome što sam učio, a ja sad ne znam po kojoj školi ste vi učili. Hvala vam puno.

**Zlatibor Lončar** Ja ću krenuti, prvo vaše pitanje je bilo koliko je bilo testiranih 15. marta i koliko je bilo pozitivni. Bilo je 283 osobe testirano, 48 pozitivnih, znači nešto manje od 17% pozitivnih. Trend taj je bio da raste broj pozitivnih.Drugo vaše pitanje, odgovoriću vam na ovo pitanje što ste konkretno postavili da vam dam, pa ću vam odgovoriti suštinu. Apsolutno netačno po broju testiranja, u Srbiji do danas testirano 78.942 osobe. Po broju stanovnika, po svemu Srbija bolja po zvaničnoj tabeli gospodine, znači po zvaničnim podacima. Vi ste rekli da je najgora na svetu ili u Evropi.

Bugarske, Grčke, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, BiH, Hrvatske. Gospodine, zvanični podaci.Prešao bih na suštinu, ne samo zbog vas, nego i zbog poslanika Konstantinovića i poslanice Macure i zbog svih. Mi smo ovde došli zbog Korona virusa, zbog trenutno problema u svetu broj jedan koji nije rešen. Ali, pošto vidim da ovde nema razumevanja i da smo došli, što sam pod snažnim utiskom, ali naravno neću komentarisati ništa, žao mi je što je poslanik Konstantinović otišao, koji je izgovorio da bi on brže uveo Srbiju u EU, ali ali to je moj utisak, moguće da to nije merodavno, pa ću se vratiti na koronu.Dragi gospodine, što se tiče odluka za vanredno stanje, Korona virus je prevashodno, odnosno na prvom mestu zdravstveni problem, ako se slažemo, koji kažu, izazvao je takvu reakciju koja nije bila u poslednjih sto godina ili više. Ne može da se poredi. Ako je nešto zdravstveni problem, ako ugrožava zdravlje ljudi, ako ugrožava život ljudi, to kažem na prvom mestu, ali ne ugrožava samo to, ugrožava i mnoge druge stvari i ekonomiju, i privredu, i sve ono na šta se proširi kada čovek oboli, kada imate jednu ozbiljnu pretnju.Ja bi vas molio da sada me saslušate, da za svagda rešimo to pitanje iza čega ja odgovorno stojim i odgovorno tvrdim. Kada se sve to desilo, kada smo imali podatke iz Srbije, kada smo imali podatke iz Evrope, kada smo imali podatke iz sveta, kada ste saslušali naše lekare, naše stručnjake, lično sam zahtevao, evo tu je predsednica Vlade i predsednica Kriznog štaba koji vodi za zdravstvo, lično sam zahtevao da se uvede vanredno stanje da bi sprečili sve one posledice koje su mogle da se dese. Stojim iza toga. Nemojte nikoga drugoga prozivati. Ja sam u tom momentu bio na čelu Ministarstva zdravlja, to je bio moj zahtev i stojim danas i stajaću uvek iza toga. Mislim da smo u tome uspeli, da smo mnogo ljudskih života spasili. Oni što kažu – niste spasili sve živote, neću ni da komentarišem.Što se tiče Narodne skupštine, takođe stojim, to je isto bila odluka i moj predlog samo iz jednog razloga, zbog vas i zbog svih drugih. Ako mislite da možete da poredite Skupštinu sa kafićima, u koji izlaze deca od 20, 15 godina, ovde ozbiljni ljudi, neki i sa ozbiljnim oboljenjima i svim, smatrao sam da nema razloga da se rizikuje, da nema apsolutno razloga da se rizikuje i da nam je u tom momentu bilo preče vaše zdravlje, vaš život i da nam je oprema koju bi dali ovde, da nam je bila potrebnija za bolnice i za medicinske radnike da leče ljude. Znači, o tome se radi i stojim iza toga.Sve što imate ostavite, biće vremena, ovo ništa ne može da da se sakrije, niti bilo šta, pa me optužite za šta god hoćete. Sačekajte analize, uradite ih i optužite da je to moglo drugačije, da je to moglo bolje, da je to moglo ovako. Ja vam sad predlažem, skoncentrišite se, problem nije rešen, nije rešen ne samo kod nas, nije rešen u celom svetu, niko se nije vratio u onaj period koji je bio pre Korona virusa.Vi pokazujete odgovornost time kako se danas ponašamo i mnogo vas je postavilo pitanje ovde kako ćemo mi da se ponašamo, koji je plan i koja je strategija. Gospodo, ako se budemo ponašali ovako kako sam čuo ovde, onda nisam siguran u kom pravdu idemo. Jel to, kakav ćemo rezultat imati i kako ćemo se ponašati, zavisi samo od nas, zavisi od građana Srbije, koliko hoće da poslušaju. Znači, to je direktno proporcionalno, ne zavisi ni od čega drugog, ne postoji druga mogućnost.Ja bih voleo sve da shvate, možemo iz ovoga da izađemo, da privedemo kraju, samo ako budemo odgovorni, ako se budemo pridržavali mera. Nije mi problem da ih ponovim po stohiljaditi put da držimo distancu, da koristimo masku u zatvorenom prostoru, da održavamo higijenu više nego obično, da peremo ruke češće, da zaštitimo sve ljude oko nas, da zaštitimo i nas. To je jedina filozofija koja postoji. Sve drugo u ovom momentu je apsolutno manje bitno.Nemojte da trošimo snagu, nemojte da trošimo energiju, nemojte da trošimo vreme na druge stvari. Hajde da se skoncentrišemo da ovaj problem dovedemo do kraja. Svaka naša odgovornost, svako naše pridržavanje ovih mera, biće manje bolesnih, biće manje preminulih. Ljudi, imajte samo to na umu i ništa više.Za sve će biti vremena, za sve analize. Analize ne mogu da se sakriju, shvatite. Danas možete da dobijete samo presek, koji ne znači ništa. Da vam pročitam i koliki je broj, od koliko godina umrlih, ali to je trenutno. Gospodine, trebaće vremena da se sve izanalizira, i prethodne godine, i prethodni periodi, i kardiovaskularna oboljenja, i druga oboljenja, i maligna oboljenja, i hronična oboljenja, i sva druga. Možda je to sad popularno da se kaže i da se vidi da se barata sa nečim. Ali, ne pomaže.Koronavirus sa tim stvarima neće biti eliminisan. Biće eliminisan samo ovim, ako se budemo ovoga pridržavali. Molim vas, shvatite to. Hajde da rešimo ovaj problem. On ne može drugačije da se reši. Nije vreme.Tu smo, došli smo jer su se stvorili uslovi. Struka je rekla. Ali, struka nije rekla - ovo nije bilo bezbedno za poslanika Konstantinovića, ponašanje poslanika Radulovića, koji mu je bio na manje od pola metra bez maske i ponašao se kako se ponašao.Jasno hoću da kažem - mi smo propisali kakva pravila moraju da budu. Pravila moramo da se pridržavamo. Ko ne želi da se pridržava, ne može da učestvuje u procesu. To je suština. Ništa nam drugo neće pomoći sem našeg ponašanja. Hvala vam.

ja sam predsedniku Republike Srbije i vrhovnom komandantu Vojske Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, dostavio 14. marta procenu rizika i pretnji po bezbednost Republike Srbije i njenih građana. Procenu je uradila, po mom naređenju, Uprava za vojno zdravstvo, na osnovu svih dostupnih informacija i uradilo predviđanje šta se može desiti u budućnosti i koje su mere potrebne preduzeti da bi se predupredilo ono najgore i da bi se zaštitili životi i zdravlje naših građana. Dakle, procedura je apsolutno ispoštovana i donete su odluke u skladu sa Ustavom i zakonom.

To ste prečuli, ili ste mislili nekom drugom da odgovorite.Slažem se da treba analiza da se uradi i slažem se da sada ima prečih poslova, ali se ne slažem sa tim da vi kao ministar odlučujete da li će Skupština proglasiti vanredno stanje ili ne i kada će ga proglasiti. Ako nije mogla 15, onda je mogla barem 21. ili nekog drugog datuma.Ministru poljoprivrede žao mi je, ministre, ja nikada ne govorim napamet. Imam kopiju rešenja suda u Kragujevcu, u kome piše da je čuvao ovce i da je kažnjen sa 50 hiljada dinara. Imate još niz drugih podataka koje slede. Mogu to da vam isprintam i da vam dostavim. A možete i od suda u Kragujevcu da dobijete to rešenje. Dakle, tamo nema u rešenju ni jedne reči o tome da je radio neke druge radnje, bez obzira šta je ko posle toga izjavljivao.Istovremeno, gospodine ministre poljoprivrede, da vas pitam nešto. Dobro je da se izdvaja dve milijarde i 600 miliona dinara za poljoprivredu, ali to je, gospodine ministre, 22 miliona 33 hiljade i 898 evra. Ili, 0,43% od 5,1 milijardu evra, koliko je rebalans budžeta. Ako podelite sa 400 hiljada samo registrovanih, da ne računamo neregistrovana gazdinstva, to je 55 evra po gazdinstvu. Jer mislite da je poljoprivredi to dovoljno u odnosu na 31 hiljadu dinara, koliko se daje preduzetnicima u drugim sektorima? Zašto jednom poljoprivreda ne može imati neki povlašćeni status? Ako ikada treba da ima, to treba u ovim uslovima.Mini

mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila a vezane su za poljoprivredu su apsolutno srazmerne onome koliko je u poljoprivredi bilo problem usled Kovida. Ja stojim odgovorno iza ovoga, pre svega, za tri sektora koja su bila naročito pogođena.Prvi je sektor ranog povrća. Tu imamo dosta ljudi koji su bili iz okoline Leskovca, Jablanički okrug, tamo gde imamo dosta plastenika,

Mi smo pokušali nekim alternativnim metodama, organizovanjem tzv. elektronskih pijaca i tu smo jedan deo problema rešili, ali oni su dobili pravo da u skladu sa veličinom svog plastenika dobiju povrat od 90 hiljada dinara.Drugi sektor koji je bio izložen zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata je bio sektor malih mlekara koje su proizvodile sir i mleko, pardon, kajmak i sir za ove ugostiteljske objekte, zato što oni nisu radili i nisu imali gde da plasiraju svoju robu.Ostale velike mlekare niti su smanjivale svoju cenu niti su prestale sa otkupom, niti su imale tih problema. problema. Kod jednog dela poljoprivrednih proizvođača, proizvođača mleka smo kompenzovali tako što su velike mlekare odmah preuzele tu količinu mleka, preostali deo smo, kao finansijsku podršku, koje su uključene u ove mere Vlade, one će biti iskompenzovane, niko od njih ne mora aplicira ni za šta, ništa da podnosi, njih imamo registrovano, tih poljoprivrednih gazdinstava i spram onoga što su sami prijavili u prethodnom periodu, biće im isplaćena ova materijalna sredstva, novčana sredstva.Treća stvar, to su pčelari koji su stariji od sedamdeset godina kojih ima 7.484 na osnovu registra, dobiće isto tako finansijsku podršku, jer oni zbog nemogućnosti kretanja nisu mogli da obavljaju svoju aktivnost, a samo iz jednog prostog razloga, iz istog razloga iz kojeg ni vi niste verovatno dobili dozvolu, a to je zato što se vodilo računa o vašem zdravlju.Prvo i isključivo, ja bih citirao, odnosno parafrazirao jednog poslanika koji je juče rekao – javno zdravlje, odnosno zdravlje stanovnika je najviši zakon i po njemu se postupalo u svakom trenutku.Sve ostalo, šta bi bilo kad bi bilo, ovu sam presudu video i lično, jer je moje ministarstvo stupilo odmah u kontakt sa tim lice, apsolutno upoznati sa svakom stvari, samo da očigledno neko nije dobro čitao presudu, tu piše izjava tog lica da je čuvao ovce, a ne šta je stvarno bilo. Ali, to uopšte nije ni tema, nije ni bitno, tako se pokušalo ispolitizovati još jedan slučaj koji se desio na prostoru Vojvodine,

vam objasnim, dobili ste odgovor na pitanje. Sad taj odgovor može da vam zaista ne razumem.Reč ima narodni poslanik, Sandra Božić. Izvolite. **Sandra Božić** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, pre svega poštovani građani Srbije, pokušaću danas da budem što kraća i konciznija kako bih iznela sve ono što sam zaista imala u planu za danas i kako bih omogućila svojim kolegama narodnim poslanicima kojih ima zaista dosta prijavljenih za reč, da iznesu što više informacija koje su, svakako, potrebne građanima Srbije, jer vidimo da osnovne i elementarne stvari određeni poslanici ne znaju jer očigledno nisu ni pratili situaciju, a smatram da je zaista obaveza svakoga od nas bila, bez obzira gde god se nalazili, da li se sedimo kući pored malih ekrana, poštujemo mere, da pratimo zaista šta se dešava sa situacijom u Republici Srbiji i šta se dešava sa krizom u kojoj se nalazimo, jer svakako da je i parlament na jedan način deo te krize.Bitno je da se čuje što više narodnih poslanika, mojih kolega, jer samo istinom možemo da nadjačamo političko lešinarenje i pokušaj obmane građana Srbije. I to je ono što iz ovog narodnog Doma mora da ode kao poruka građanima, istina i samo istina.Želim ulaženja u bilo kakvu diskusiju za kratko zastanem i samo se zaista osvrnem na sve one ljude koji se nalaze u prvim redovima u borbi sa ovom pošasti, to su, pre svega, naši medicinski radnici, naši lekari, naše sestre ali i svo drugo nemedicinsko osoblje koje radi u bolnicama, zatim zatim kasirima, policajcima, vozačima, volonterima kojih je toliko bilo, koji su omogućili da ona prva pomoć, zaista kada je bilo najkritičnije i dođe do naših najstarijih sugrađana koji su bili i poštovali mere izolacije u svojim domovima.Takođe bih želela posebno da se zahvalim prosvetnim radnicima, s obzirom da da imam dve ćerke koje idu u školu, srednju i osnovnu, i zaista sam imala priliku da na delu vidim kako izgleda onlajn nastava. Zaista smo u jednom jako kratkom periodu omogućili vrlo kvalitetnu nastavu i čini mi se i mogu to gotovo i da potvrdim da se niko u svetu nije snašao toliko brzo i toliko kvalitetno kako Ministarstvo prosvete i kao Srbije. Hvala vam na tome.Takođe bih se zahvalila građanima Srbije što su ostali kod kuće i što su pokazali da zajedno, jedinstveno i snažno zaista možemo mnogo toga da učinimo. Hvala najstarijima, pre svega, koji su u najtežem periodu u izolaciji jer su u potpunosti razumeli i podržali mere koje je doneo Krizni štab.Posebna zahvalnost, naravno Zdravstvenom kriznom štabu koji Srbiju vodi kroz ovu epidemiju, još uvek taktički, bez pogrešnih koraka, odgovorno, stručno, pre svega iako su trpeli sve ono što i nije u opisu njihovog posla. Njihova je zasluga što u ovim danima, nadamo se vodimo poslednje dane, praktično bitke sa Korona virusom.Zahvalna sam, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao i vama predsednice Vlade, ministri, jer za Srbiju u ovim najtežim momentima nije postojala nijedna nesavladiva prepreka. I ako niko na svetu, iako je izgubio i jedan život u borbi sa Korona virusom ne može da proglasi pobedu nad ovim virusom, čak i kada se epidemija bude završila mi smo negde uspeli da danonoćnim radom, brigom za svaki život u Srbiji situaciju držimo pod kontrolom, što zaista nije bilo lako.Brzo smo se snalazili znanjem, sposobnostima, uspeli smo da ono što je najbitnije u ovom trenutku, a to su smrtni ishodi i njihov broj svedemo na meru koja je zaista bez obzira koliko ne volim i neću ni pokušati da se uporedim sa drugim zemljama, ali je zaista neuporedivo manja nego u ostalim zemljama koje su se suočile sa velikim brojem mrtvih u Evropi, pa i u

sutra.Mi smo te odgovore već dali i već imamo ciljeve prema kojima idemo kako bi to sutra za građane Republike Srbije bilo što bezbolnije. scenarije praznih rafova i različitih redova u prodavnicama koje zaista Srbija po svemu onome što je preživela u prošlosti verovatno mogla da očekuje, ali nije, u svakom momentu smo bili snabdeveni i lično čini mi se sa većom pažnjom nego u redovnom stanju. I sve na šta smo nailazili, na prepreku ako se dešavalo da fali određenih resursa, da nedostaje određenih proizvoda, vrlo brzo smo se snalazili, ali nismo tražili, ja sam vam jako zahvalna na tome, najjednostavnija rešenja. Tražili smo jako efikasna rešenja. Ono što bi nam trajno rešilo problem.Zato smo došli u situaciju da smo postavljali fabrike tamo gde ih juče nije bilo, da smo prilagođavali proizvodnju, da smo uspeli od kvasca, maski, neophodnih laboratorija za testiranje na COVID - 19, Hlorokina, alkohola, dezinfekcionih sredstava, pa sve do improvizovanih bolnica, dođemo jako brzo, u najkraćem, gotovo nemogućim rokovima, Srbija je zapravo, zaista bez imalo skromnosti dobila sve ono što je neophodno građanima i za život i za borbu protiv epidemije.Gledali epidemije.Gledali smo te slike, bili smo svedoci, dok su se građani neki od najrazvijenijih zemalja u svetu otimali bukvalno za toalet papir, Srbija je dostojanstveno dočekala mere izolacije propisane i u tim drugim zemljama.I pored velikog broja naših građana koji su došli iz inostranstva, a ta cifra jeste veća od 400.000, mislim da nismo spominjali, a zaista smo dužni veliku zahvalnost, jer Srbiji zaista sada shvatamo u ovom trenutku kolika je velika važnost „Er Srbije“, koja je zaista pokazala da nijedan od od tih 400.000 nije bio ostavljen u nekoj tuđoj zemlji ukoliko je imao želju da se vrati u Srbiju.Dakle, Srbija je zaista primila u svoje skute i svakog ko je imao želju da se vrati u svoju zemlju i da ovde provode ili ovaj deo ili ostane, nadamo se, u budućnosti da radi i da živi, Srbija je to omogućila.Međutim, da ne zaboravim, naravno, onaj deo koji se tiče „Er Srbije“, svaka čast hrabrim pilotima i osoblju, stjuardesama, koji su odlazili po pomoć gde god je pomoć za Srbiju u smislu medicinskog materijala i opreme bila neophodna i dovozila nazad.Najveću bitku smo ipak, to smo imali priliku i nekoliko puta da čujemo od samog predsednika Aleksandra Vučića, imali i vodili na … nabavke respiratora. To je predstavljao najveći izazov i ujedno najznačajniji, jer nabavka svakog respiratora je zapravo i značila život za nekoliko ljudi, a zatekli smo ih u minimalnom broju, bez obzira što smo ulažući u naš zdravstveni sistem u prethodnom periodu uložili u respiratore i imali daleko već broj nego što smo zatekli u nekim prethodnim godinama kada smo zatekli razrušeni zdravstveni sistem koji u ovom momentu kakav je bio sada je omogućio ovakav odgovor na COVID 19.Dakle, bilo je potrebno nabaviti još respiratora. Svojim ličnim zalaganjem predsednik je posebno posvetio pažnju ovom problemu i uspeo je da za Srbiju i za svoje građane obezbedi dovoljan broj respiratora. Sa mnogo emocija govorim o ovome jer postoji tendencija da se ovaj problem koji smo imali i koji smo prevazišli, bez obzira obzira što je jagma za respiratorima na svetskom nivou bila strahovita, nekako ovu temu pokušavamo, zapravo, pokušavaju drugi da relativizuju.Nažalost, iz iskustva, mnogo ljudi koje znam koji su oboleli od COVID – 19 i kojima je taj respirator i bio neophodan, koji su se borili bukvalno za vazduh, a iz iskustva koje imam kao zdravstveni radnik radnik znam vrlo dobro šta znači kada čoveku fali udah i kako je kada se bori za vazduh.Sa COVID – 19, vi ste do sada, zapravo, imali strah bolesnika koji se bori za vazduh, znači to je jedana strahovita slika koju svaki medicinski radnik zna kako izgleda, za život i za udah imali lekari, jer sa nestankom, odnosno nedostatkom respiratora, kada ih nema dovoljno mi moramo da donosimo drugačije odluke, one odluke koje možda u redovnim stanjima ne bismo donosili i to je suština problema nabavke respiratora, jer borba za život u trenutku kada respiratora nema dovoljno, više nije svačije pravo, a Aleksandar Vučić upravo je omogućio svojom borbom na polju nabavke respiratora da ovo pravo na život imamo svi.Hvala svima, hvala predsedniku, hvala predsednici Vlade, članovima Vlade što nisu zaboravili apsolutno nijedno mesto u Srbiji, što su svi žitelji i građani imali apsolutno maksimalnu negu i pomoć, istu negu i pomoć, hvala vam što ste obišli najugroženija područja, hvala predsedniku kome se toliko zamera što je uspeo i u ovim teškim trenucima da bude u svakom momentu sa svojim narodom, hvala vam za Niš, hvala vam za Kosovo i Metohiju, hvala vam za Kikindu, hvala vam za moje Pančevo koje je dobilo veliki broj respiratora i gde je bolnica, nova bolnica koju smo imali priliku i da otvorimo pre izvesnog vremena, uspela da postane COVID bolnica i odgovori i još uvek odgovara na sve zdravstvene izazove sa kojima se trenutno borimo. Hvala predsedniku što je svojim primerom lično pokazao da Srbija ne sme da poklekne, da Srbija ima snage i da Srbija da Srbija ne sme da stane.Svesni smo da dan posle svakako neće nikada više ličiti na dan pre, ali sam sigurna da ćemo jakim ekonomskim stubovima koje smo uspeli da izgradimo u prethodnom periodu, u godinama iza nas, merama teške fiskalne konsolidacije, merama koje je u to vreme opozicija, naravno, najžešće napadala, sigurna sam da ćemo daleko lakše od ostatka Evrope i čak nekih možda daleko razvijenijih zemalja uspeti da izađemo iz svetske krize u koju je svet već prvim danom proglašenje epidemije neprimetno i uplovio.Dakle, sve to je moguće i sve to dozvoljavaju i ekonomski rezultati koje smo postigli i hvala onima, takođe, koji su u ovim najtežim momentima pokazali svoje pravo lice, pokazali po ko zna koji put svoje ružno, pohlepno, licemerno lice koje svakako nije i ne predstavlja lice zdrave i snažne Srbije. Hvala im, jer su građani Srbije uspeli da vide zapravo opet ko su oni i uspeli su da vide tu ružnu istinu koju mi, nažalost, gledamo mnogo češće od njih. Zato je važno da se iz parlamenta pošalju prave poruke, istinite poruke i pravi podaci.Istina je za njih da su uspeli da relativizuju ljudski život, da su uspeli da im čak ni ljudski život ne bude prepreka u toj borbi za vlašću, borbi za otimanjem, u borbi za svim onim što imamo priliku, nažalost, u holu Skupštine da gledamo već neki duži period, ovde u sali, videli smo, ne i toliko, jer u salu ne ulaze.Kao i obično, Aleksandar Vučić je tema. Aleksandar Vučić je meta. Napadaju lekare, stoji. Znači, maločas smo čuli, lekari su heroji. Aplaudiramo im u 20 časova, ali se zato pojavimo u 10.00 ujutru u Skupštini da održimo konferenciju za štampu gde ih najgroznije napadnemo i onda organizujemo u 20.05 časova, pa čak i to malo što možemo da im pružimo podrške im ukrademo. To je Savez za Srbiju i to je način na koji se ponaša onaj koji njih vodi, a to je Dragan Đilas.Dakle, dok lekari i dalje drhte nad svakim životom u Srbiji, oni to vide kao priliku da ih napadnu još jednom i da se obračunaju na taj način preko lekara zapravo sa Aleksandrom Vučićem, jer do pražnjene javne kase kao prepreku vide samo njega.Čak i kada bi se i svaki normalan čovek zaustavio, kada je Danilo Vučić bio bolestan i u bolnici, oni su to videli samo kao još jednu priliku za još žešći napad.Ja

da život pobedi i da prevagne nad smrću.Iako nas je i on sam zamolio da u ovom trenutku, toliko odlučujućem za Srbiju, kada čuvamo živote naših građanina, pokušamo da se politički ne sukobljavamo i da svu svoju energiju usmerimo upravo u tom pravcu, ja zaista ne mogu a da ne osudim zversku političku igrariju Dragana Đilasa i njegovih glasnogovornika i njegovo poigravanje, pogotovo sa našim najstarijim sugrađanima za koje smo se složili upravo ovim merama da nećemo dozvoliti da žrtvujemo. Nismo i nećemo žrtvovati naše roditelje i to je glavna poruka. To je ono što treba objasniti svima onima koji za 1. maj pozivaju da naši najstariji sugrađani i dalje izlaze napolje, da se roštilja po kojekakvim centrima, parkovima itd. da se ljudi okupljaju.Strpite se još malo. Uskrs smo sedeli kod kuće, ne vidim zašto 1. maj ne bismo isto ispoštovali i na taj način pokušali da privedemo kraju ovo što smo započeli?Zapitala bih samo još jednom Dragana Đilasa i njegovu bulumentu koja svakodnevno uznemirava, zapravo, javnost, koliko je to i na koji način pomogao građanima Srbije? Da li je donirao, kupio, napravio, sašio ijednu masku? Da ne pitam za respiratore, to bi možda bilo suviše. Možda bi mi čak odgovorio da nema dovoljno novca, u šta bih teško i poverovala.Pored svega, svega, kada kažu - niste dobro uradili ovo, niste dobro uradili ono, a šta biste vi uradili? Šta bi to vajna opozicija u Srbiji uradila u našoj situaciji? Ja nisam videla nijednog opozicionog lidera da je uhvatio za rukav Aleksandra Vučića i da je rekao - sačekaj, stani, ja hoću da pomognem; sačekaj, stani, mi svi hoćemo da se udružimo i da pomognemo, jer svi smo u ovom trenutku na istom zadatku, na zadatku spašavanja života građana Republike Srbije.Ne, sa bezbedne udaljenosti kod svoje kuće, sa telefonima i računarima u rukama, sa Tviter nalozima uspeli su i uspevaju da napadaju građane Republike Srbije, lekare koji se bore za njihove živote i vlast koja im svakako nije dobra nikako, pa ni u redovnom, ni u vanrednom stanju.Dakle, danas razgovaramo o hitnim merama koje Vlada Republike Srbije uvela u toku ove borbe sa Kovidom - 19. Ja ću svakako podržati svaku od ovih uredbi, jer ove uredbe je donela odgovorna, savesna vlast, na preporuku struke i to u samo jednom jedinom cilju, a to je zaštita života građana Republike Srbije. Hvala vam. 26. februar cerekanje lekara i državnih zvaničnika. Kažu – ma, to je bezveze, idite u Milano da šopingujete, pošaljite tamo žene, ma gde će virus na Srbe. Jedan među njima kaže – e, ovo je dobra prilika, čitao sam negde da alkohol ubija virus, pa ću, pošto inače volim da popijem, da proširim to još malo.

i da je panika bila na neviđenom nivou, a ovaj veseli što je slao žene u Milano je rekao da je on bio kolateralna žrtva, da je neko morao da izigrava budalu, pa je, eto, palo njemu da se on tako marta su raspisani izbori, a 1. marta, po sećanju dr Kisić, je bio prvi oboleli, a posle kaže da je to bio lapsus.Petog marta egipatsko ministarstvo zdravlje i Svetska zdravstvena organizacija prijavljuje svog drugog zaraženog koji se vratio iz Srbije pre nekoliko dana. To je bilo emitovano na RTS-u. Prema tome, svako, pa i državna administracija, mogao je to da vidi.Petog je SNS predao izbornu listu. Šestog je, kada je predata lista, prvi slučaj zaraze. Petnaestog je vanredno stanje doneto na ivici Ustava. U svakom slučaju, bez nepotrebne bez nepotrebne opstrukcije parlamenta mogao je da se sastane parlament ovde, napolju, bilo gde, ali mogao je.Kafići rade do 21. marta i ne samo oni mali, nego imate vi i klubove koje drže neki vaši funkcioneri koji su preko 300 ljudi i oni su radili u vreme

da i kontroliše umesto parlamenta, ako već ne može svaki dan da bude, ali da da legitimitet onome što se radi, da ne bude posle sumnje da li je ovo bilo tačno ili ne i odbijeno.Zahvaljujem se ja svim zdravstvenim radnicima, vojnicima, policajcima, poštarima, ljudima na pijaci, svima onima koji nešto rade sada, volonterima, a posebno ovima iz državne uprave, jer oni rade svoj posao profesionalno, iako imaju ovakve direktore, ministre, Vladu i predsednika.U poslednjih 15 dana Srbija je prva na Balkanu po broju novozaraženih, bilo da se gleda apsolutni broj, bilo da se gleda procentualno i to je posledica, odnosno to se dešava nakon mesec dana odvratnih mera, gde se narod držao kući u policijskom času i mi smo i dalje prvi. Razmislite malo o tome.Nabavka respiratora. Kažete da ste zatekli 400 i nešto njih ispravno. Koliko sam ja pratio, nijednog dana nije bilo potrebe za više od 149. Prema tome, tih 400 je bilo dovoljno.

nivou.Ekonomske mere, onaj deo koji je dobro prepisan je dobro prepisan. Sto evra po glavi stanovnika, to je predizborna igračka i to vam je rekao i Fiskalni savet. Precizno, rekao je da je to najveća i nepopravljiva greška, a uvođenje hotlajn telefona za prijavu za to je još jedan bezobrazluk više.Ja pozivam sve građane da uzmu tih 100 evra i da daju nekome kome je to potrebno ako njima lično nije potrebno, ali ne ostavljajte to ovima ovde.Glavni problemi su bili gastarbajteri, novinari, opozicija i Ana Lalić, Zoran Kesić, Ivan Ivanović i Žaklina Tatalović, Tatalović, ali i 400 hiljada, kaže Vučić, najgorih ljudi koji su mu u najtežem trenutku došli da se vrate, a onda, vidim danas, peglanje u odnosu na tu izjavu.Dakle, izjavu.Dakle, niti ste vi država kao što se predstavljate, niti je urađeno sve na dobar način, jer da je urađeno na dobar način, Vučić bi danas bio ovde i branio te svoje odluke, a ne bi poslao vas, koji koji kažete da vam je on šef. To je eksplicitni dokaz da je, naravno, uz sve napore ozbiljnih ljudi, koji su radili ozbiljno svoj posao u bolnicama i svuda okolo, da ono što je državna uprava uradila, da to nema veze sa nečim što može da se nazove najboljim, da smo mi neviđenu sreću imali u tome što je relativno mali broj ljudi preminuo. ljudi preminuo. Svaki život je važan, naravno, i ne znam koliko će ih biti još, ali je moglo da se uradi mnogo bolje, mnogo efikasnije i na način da se vidi da ovo jeste vlast

jedan moj prijatelj. Preminuo je kolega, bivši narodni poslanik kome je verifikovan mandat u ovom sazivu. A, vi se igrate i kažete da se čuvaju ovih ljudi koji sede sa vaše desne strane da ih oni ne pokazujete koliko uvažavate sve nas i svoje kolege i da je vaše saučešće

Hvala.Zaista govorite i obraćate se ljudima ovde u najboljem demokratskom maniru, u onom demokratskom maniru koji ste pokazivali tako jasno dok ste bili na vlasti. To je ta demokratija i to kako se obraćate kolegama ovde u Skupštini, ali vama na čast.Juče ste najavili „Sablju 2“. Mi znamo da ste vi izuzetno jaki, da ste izuzetno opasni i znamo da ćete sigurno imati priliku da ispunite ovu vašu pretnju. Nismo nešto uplašeni, nismo naročito ni impresionirani, iako znamo koliko ste jaki. Nismo, zato što znamo šta smo radili, kako smo radili, zato što stojimo iza naših reči i stojimo iza naših dela.Vi dela.Vi svakako možete da nastavite i sigurna sam da ćete nastaviti da pretite ljudima koji daju sve od sebe, koji su ovde da podnesu izveštaj, koji su, za razliku od vanrednog stanja koje ste vi uveli, svaki dan organizovali pres konferencije, da mogu da obaveste pravovremeno i tačno javnost o tome šta radimo, kakvo je stanje i da svi predstavnici medija mogu da dolaze i da pitaju sva pitanja koja žele da pitaju.Dobro, pretite nama, nastavite samo, ali da vam kažem, nemojte da vređate lekare, nemojte ovde da ih nazivate veselima, nesrećnima, nemojte da im se obraćate na taj način. Ne vređajte struku, jer verovatno ste vi mnogo stručniji u epidemiologiji od njih i verujem da ste najstručniji u svemu, pošto vidim da znate i prava i infektologiju i epidemiologiju i sve vi znate. I bili ste ministar unutrašnjih poslova i sve ste mogli da radite u životu šta vam je dato i da gajite vinograde i pravite vina. Stručni ste apsolutno za sve. Ali, ne vređajte lekare i ne vređajte struku, ne vređajte ljude koji samo rade svoj posao. Ne nazivajte ih pogrdnim imenima. Ne obraćajte im se posprdno.Još jedna molba, ne vređajte žene. Nemojte da vređate žene. Nemojte da vređate žene time što ukoliko ženska osoba obavlja neku funkciju, ona automatski mora da bude pratilja. Nije u redu. Pokazuje vaš lični stav, pokazuje i vaš demokratski potencijal. Pokazuje i vaš stav prema ženama. Pokazuje svu vašu mizoginiju. Ali, evo, ja bih vas zamolila da probate da se uzdržite, iako mogu da zamislim koliko to može da vam bude lično teško.Nemojte vi da branite novinare. Nemojte vi da branite novinare, vi koji ste kao predsednik Vlade nazivali novinare na pres-konferencijama marginalnim pojavama. Marginalnim pojavama ste nazivali predstavnike medija i sada ste se vi našli kao veliki demokrata da ih branite. Mislim da nema potrebe. Za sve one koji nemaju amneziju, mislim da je to uvreda.Nemojte vi da branite ni medije, ni novinare, vi koji ste kao jedan od glavnih ljudi, ja mislim, u to vreme, u vreme tog vanrednog stanja, eksplicitno i strogo zabranili javno obaveštavanje, zabranili rasturanje štampe i zabranili sva druga obaveštenja i informacije u vezi vanrednog stanja i merama u vezi sa i tokom vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa. Takvu cenzuru Srbija nikada pre toga, a nikada ni posle toga nije videla. To pokazuje vaš demokratski potencijal, koji zaista ovde pokazujete i svaki put kada se javite za reč, kada dobijete reč, a i kada ne dobijete reč, sa svim nazivima kojima častite sve nas ovde, kako predstavnike Vlade, tako i vaše kolege narodne poslanike. Ponovo, to zaista pokazuje vaše lice.Zahvaljujem se, kao što se zahvaljujem poslaniku sa kojim ste bili na vlasti do 2012. godine na predlozima i o tome kako možemo da se ponašamo prema medijima i kako da tretiramo novinare i na predlozima, vi to niste izneli, ali jesu neke vaše kolege, na predlozima kako mi možemo da promenimo i kako treba da sprovodimo ekonomske mere u postkriznom periodu.Za razliku od vas, te najavljene ekonomske mere, koje su već krenule da se primenjuju, su pozdravili apsolutno svi privrednici i privredne komore, kako Privredna komora Srbije, tako i strane privredne komore, kako domaći mikro, mali preduzetnici i srednja preduzeća, tako i veliki strani investitori. Mislim da to dovoljno govori o tome.Dozvolićete da kao predsednica Vlade ne prihvatim vaše branjenje novinara, a i da ne prihvatim predloge ekonomskih mera i kritike koje dolaze od ljudi koji dok su vodili zemlju u neuporedivo manjoj krizi 2008. i 2009. godine, su uspeli da budu tako uspešni u rukovođenju ovom zemljom da je 600.000 ljudi ostalo bez posla, 600.000 porodica se našlo u neizvesnosti.Danas pričamo o najvećoj krizi posle Drugog svetskog rata, a što se tiče ekonomske krize pričamo o dubljoj krizi od one pre Drugog svetskog rata. I do sada smo videli da je otprilike 6.000 ljudi izgubilo posao, ali u apsolutnim brojevima da je to nešto više od 2.000 ljudi, pošto su u međuvremenu u nekim drugim sektorima neki ljudi dobili posao. posao. Dopustićete da, uz svo uvažavanje ili manjak uvažavanja koje imam, lično prema vama, ne poslušam vaše savete ni oko medija, ni oko privrednih mera. Hvala.

Ne znate ni to da je moja odgovornost vlasti završena krajem 2003. godine i za to sam odgovoran. U to vreme je bilo 200.000 više zaposlenih nego što ih danas ima u Srbiji. Za te dve, tri godine, koliko sam bio odgovoran, u organima vlasti su sve gluposti i svi pokušaji uništavanja Srbije 90-ih ispeglani. To što je vama neprijatno to što sam pokušao da se bavim poljoprivredom i da gajim vinograd, pa ne bi gajio fikus nikada, vinograd vinograd je jedna korisna stvar. Nema potrebe da me vređate, jer ne možete da me uvredite ni izdaleka.Kada sam se već javio, da pitam ili vas ili ministra ministra zdravlja. Prvo vas. Gerontološki centar u Nišu je dobio novu direktorku koja je do juče bila direktorka Gerontološkog centra u Kučevu, a inače 2017. godine je Agencija za borbu protiv korupcije tražila njenu smenu iz Kučeva zato što je zapošljavala svoju porodicu i kapom i šakom. Pitam vas – jel to treba da bude zamena za 38 mrtvih ili četrdeset i nešto, po novim podacima, iz tog gerontološkog centra koji je bio državna ustanova, jeste, za koju ste vi odgovorni, koju je navodno Vulinova vojska čuvala, a tamo je umrlo 40 ljudi u poslednjih meseci i po dana? Sada stavljate tamo nekoga koga je Agencija za borbu protiv korupcije oterala iz Kučeva.S kojom pameću pored onolike vojne bolnice u Nišu se išlo u to da se od Čaira pravi privremena bolnica? Šta ste vi uradili sa VMA da se tamo sredi ta ventilacija, pa da tamo bude mesto gde mogu da se prime pacijenti? Zašto se u Nišu pacijenti smeštaju u novi klinički centar koji takođe ima centralnu ventilaciju

Zaista mnogo je tu uglednih ljudi, pametnih ljudi i ljudi sa naučnim delom iza sebe, ali sami ste se na neki način namestili ovakvim napadima, jer ste ubacili među sve te pametne i jednog notornog dosmanliju, ovog Nestorovića, koji je prvo vodio kampanju protiv vakcinacije pre nekoliko godina, pa onda rekao da je korona najsmešniji virus na svetu, a sada objašnjava narodu kako će na osnovu izuma Nikole Tesle da nađe univerzalni lek za bog te pita šta šta i da će mu u tome pomoći naivni ljudi koji imaju mnogo para. Eto, to je najsmešniji čovek u vašem timu. Trebali ste malo da proberete. Ko je bio pomoćnik ministra kod dosmanlija, kako može da uživa vaše poverenje? Jednom dosmanlija, uvek dosmanlija, pokazao da nema ni pameti, ni patriotizma, ni znanja, ni ništa.U toj Vladi smo imali i ministra prosvete koja je tražila da se izbaci iz udžbenika za osnovu školu Darvinova teorija evolucije, pa da se napiše da je Gospod stvorio kosmos i čoveka za sedam dana, ali nije objasnila kakvih je to sedam kosmičkih dana u pitanju, jer zemaljski nisu postojali, valjda.Imali smo to isto u dosmanlijskoj vladi, i to je za nauk svima. To je Vlada bila sa koca i konopca i zato je Srbija strahovito pod njom stradala. Naš režim, ako ništa, pod sankcijama je sačuvao fabrike, a oni su to sve uništili i rasprodali za bagatelu i pare sklonili u inostranstvo. Zbog toga morate da vodite računa da im se nekim sporadičnim sitnim potezom ne nameštate. Nemojte takve ljude u vaše ekspertske timove. Ne može biti ekspert neko ko kaže da je protiv vakcinacije i vodi kampanju i koji kaže da je korona najsmešniji virus na svetu, a sad potegao i Nikolu Teslu, sad se on setio posle skoro 100 godina da sprovodi Tesline izume. **Maja Hvala

radi političkog razračunavanja sa protivnicima, i to je bila suština tog vanrednog stanja, takođe, protivustavno uvedenog. Kažu neki što se tada Ustavni sud nije oglasio, pa nije postojao, u vreme njihove demokratije nije postojao Ustavni sud, niste imali kome da se žalite kada vam se krše neka elementarna ljudska prava. Ovo je vanredno stanje uvedeno da se ne bi širila zaraza.Moram zaraza.Moram da priznam da sam šokiran, čitam danima raznorazne natpise u novinama, pa čak i jedna grupacija ljudi koja je juče bila ispred parlamenta, kaže – drže protest protiv tamnice. Pazite, protiv tamnice. Dragan Đilas nam kaže da smo najveći zatvor u Evropi. Izgleda da nekom smeta da sedi kod kuće. Ko izgleda ne voli da sedi kod kuće, izgleda mnogo više voli na ulici da bude, njemu je ulica kuća.Znate šta? Jeste to strašno, moram da priznam, nije to ni malo naivno, niti lako, posebno starijim ljudima koji ne mogu nigde da izađu, ali negde nas je možda ova korona, hajde da kažem, resetovala, odnosno opametila, počeli smo vreme da provodimo na kvalitetniji, bolji način nego što smo to radili ranije, vratili smo se malo porodici, vratili smo se kući, vratili smo se nekim izvornim i normalnim vrednostima.Na kraju krajeva, pokazano nam je, koliko god da ste moćni, da imate para ne znam koliko, niste jači od Božije volje, vrati vas Gospod na nešto što je prirodno i normalno, jer nije bilo normalno da sa toliko para možeš da se bahatiš jer ti je upravo sada pokazano da ti te pare ne vrede ništa, nego ti vredi da li si negde nešto zasadio, da li negde nešto proizveo i da li imaš da sebi priuštiš da jedeš.Negde

Možete da imate na stotine mega marketa i svi volimo tamo da odemo, ali mega market, kada dođe ovakva situacija, vrlo lako može da se zatvori, pa budu prazni rafovi, a to imate po zapadnoj Evropi. Ako imate negde vašu bašticu ili negde da nešto zasadite i da se prehranite, to je izvanredna stvar. Ne možemo svi u gradovima da živimo, niti svi možemo da živimo u zgradama, nego neko mora i na selo da se vrati.Mislim da je ovo veoma dobra stvar što će nam, možda, promeniti način razmišljanja, isto kao i u zdravstvu, gospodine Lončar. Mislim da Srbija može da postane ozbiljna sila sada u zdravstvu, jer je pokazala odlično kako se reaguje i ima odlično znanje. Naš sistem se pokazao veoma žilavim.Može da priča ko šta hoće, ali mi danas pomažemo drugim zemljama. Srbija je dočekala da pomaže Italiji u materijalu vezano za zdravstvo. Mislim da mi naše znanje čak možemo i da izvozimo, u smislu zaista nekih inovacija i da tu budemo ozbiljna regionalna sila, što se tiče zdravstva.(Vojislav )Ne mislim kadrovski, gospodine Šešelj, mislim generalno što se tiče znanja, mislim da imamo sjajne lekare.Znate, nama danas kada neko kaže – kakvo nam je zdravstvo, ja ću podsetiti kako je bilo u njihovo vreme. Jedanaest godina, vi me ispravite, gospodine Lončar, nisu dali ni jednu specijalizaciju. godina jednu specijalizaciju nisu dali. Imali smo masovni odbeg lekara, pa kažu, često sad prozivaju, pa kaže – lečimo decu preko SMS poruka.

jedan drugi problem, što to niko, a ja tu kritikujem samo vlast, ne umete to da predstavite javnosti. Vi ste stalno u defanzivi, ja to ne razumem. Ljudi, i naša stranka i svi, mi smo stalno u defanzivi pred ovim lažima i mi se stalno nešto povlačimo. Gospođo Brnabić, vama je ovo kritika. Niste smeli da prihvatite kad je Aleksandar Vučić tražio da se ukine ona uredba za lažne vesti. Morali ste da prihvatite, da mu odgovorite, da kažete – ne, stajaće uredba, ima da se uhapsi svako onaj ko širi lažne vesti, svako, jer u Nemačkoj date takvu lažnu vest, da u kliničkom centru negde nema materijala, vi ste dobili robiju, a samo ovde se izlazi u susret nekakvim kvazi novinarima koji po zadatku to rade

Čovek nikad nije dobio ni rešenje što je u pritvoru, nikad nije saznao što je u pritvoru. Posle 25 dana je došao pred tužioca, on mu je rekao – vi ste slobodni. Dobio je čovek 550.000 dinara naknade.Gradiši Katiću su dali 4.000 i nešto evra naknadu, zato što čovek je bio u pritvoru da nije imao pravo ni na advokata, nije imao pravo ni na šta. Nikad u životu nije znao što je uhapšen, ali eto tako su ih uhapsili. Gasili su medije kako im je palo na pamet. To gospodin Šešelj veoma dobro zna.Tako zna.Tako je to bilo u njihovo vreme, tako su funkcionisali mediji u njihovo vreme. Niste smeli nikako da tu uredbu povučete. Ta uredba je morala da postoji, zato što ne sme niko, posebno sada, da izazova paniku. Sutra će da napišu kako masovno umiru ljudi u bolnicama. Hoćemo li i tu da kažemo – pa, nemojte, molim vas, dajte da se snebivamo? Mi smo stalno u nekoj defanzivi. To zaista više nije normalno, mora jednom da se preseče sa tim. Imaš pravo da budeš novinar, nemaš pravo da lažeš.Znate kako je isto bilo u njihovo vreme? Šta vam napišu iz Vlade Srbije to je bio komunikej, saopštenje koje si morao da imaš u medijima i niko drugačije nije smeo da izveštava. Probaj da se drzneš da drugačije izvestiš kako ti je Vlada Srbije dala, odmah su vam gasili medije. Tako je to bilo u njihovo vreme ili su uhapsili novinara.Prema tome, ovde postoji još jedan veoma ozbiljan problem. Za ovaj virus ne postoji lek, trenutno ne postoji lek i zato je on problematičan. Tvrdim kad se bude pronašao lek, nisam lekar, ali kad se bude pronašao lek, on će biti na nivou prehlade, ali dok ga nema nažalost stariji ljudi umiru. Ovde ljudima mora da se objasni, pošto ih neko poziva da izađu na ulicu, ovde ljudima mora da se objasni da tim izlaskom na ulicu, posebno stariji ljudi u vremenu onog najtežeg udara jedna noga vam je u grobu, a druga će se pridružiti ako vas, ne daj Bože, zakači virus. To je suština i tako je to trebalo i da se kaže.Pogledajte, pošto inače kažu da je to tako, nije to strašno i opasno, recite to onima u Bergamu, tamo, recite onima u Brešiju, Milanu kako to nije opasno. Nisu imali gde da sahrane ljude.Kažu – strašne su nam mere. Pogledajte u Španiji. Vi ne možete danas u Španiji da izađe još uvek na ulicu. Jel vi zaista mislite da je neko lud da uništava „Real“, „Barselonu“, „Atletiko Madrid“, itd., zato što, eto, žele ljude da drže zaključane u kućama? vi zaista mislite da smo mi svi ovde kreteni, da smo mi svi ovde idioti i ludaci zato što eto želimo da uništavamo našu ekonomiju, da niko ne izlazi na ulicu? Koja bi to budala uradila?

ako im nije bilo tako strašno za Vaskrs mogu da se strpe i za 1. maj i da ne žderu po urancima.Prema tome, ovde je pitanje zdravlja ljudi. Ako ćemo mi dopustimo da svako ide po urancima i da se druži i da se ljubaka i da ne znam šta radi, izvinite, onda niste ni trebali da držite nikakvo ni vanredno stanje, niti bilo šta, nego za 1. maj da se lepo svi suzdržimo od svega pa da probamo ovo da suzbijemo kako valja i naravno i posle toga da živimo sa Koronom, kao što je rekao ministar Lončar. Mislim da je to jedna od veoma važnih poruka. Moramo da se naviknemo da živimo sa Koronom. Ona je nešto što je neminovno i što će postojati još koliko još dugo.Što se tiče lažnih vesti, zaista već više mora da se povede računa. Zašto? Zato što se ovde konstantno sada javljaju neki ljudi, pa je malopre gospodin Šešelj pominjao, i pričaju nam kako će da nam stavljaju čipove u vakcine. Oni već znaju, nije ni na tragu da ta vakcina bude izmišljena, oni već znaju da je Bil Gejts stavio čipove u vakcinu. Ovde se unosi jedna ozbiljna zabuna. Zašto? Zato što, ne kažem sada za ovu vakcinu, ali ranije sam primio vakcinu kao mali protiv Variole, primili ste vi svi, verujem, ovde takođe sličnu vakcinu. Da nije bilo vakcine znate li koliki bi pomor stanovništva bio?Ovde su protiv vakcine za decu, ali zato ako im deca ne daj Bože dobiju meningitis ili neku sličnu bolest onda trče u naš zdravstveni sistem – zaštite mi dete zato što je obolelo. Država ti je pružila da se ti zaštitiš. Slažem se ja, ne treba ići pod obavezno jer to je svakako vaše individualno pravo, ali je takođe onda pravo države da ti kaže – pa dobro, imao si priliku da se zaštitiš pa nisi hteo, šta sada hoćeš od države da ti plaća lečenje.Prema

svet se menja. Apsolutno se svet menja. Sile neke koje su bile više neće biti sile i mi moramo da shvatimo gde je negde naše mesto. Vidim ovde da stalno nešto pričaju o evropskom putu. Nemam ništa protiv. Možemo mi da budemo koliko hoćemo, možemo i večito da budemo, ali EU, ljudi,

i mi tu moramo da budemo krajnje realni i da sagledamo gde je negde naše mesto. Da, saradnja sa mnogim zemljama članicama EU, i sa Mađarskom i sa Italijom itd, ali objektivni da budemo – zna se gde je u svetu danas moć i gde je sila i s kim bi mi trebalo da sarađujemo i ovo je odlično što sa Kinom radimo.Još bolju saradnju moramo da imamo sa Ruskom Federacijom i takođe da se trudimo da imamo što bolje odnose sa SAD. To su tri sile gde bi Srbija trebalo da nađe negde svoje mesto.Ne mesto.Ne mogu da shvatim da neko uništavam aplauz lekarima. To nije normalno. Ako je smisao vaše politike čitave da lupate u šerpe u osam i pet, lupajte koliko hoćete, ali ja ću zato večeras jer ne želim da mi se vrate kriminalni, razbojnici, mafija koja je upropastila ovu državu i koja da je sada na vlasti ne bi imala 80 respiratora, ne znam da li su imali sve ukupno, ne želim da mi se takvi vrate, jer da su oni na vlasti pomor stanovništva bismo imali danas.Zato ću baš večeras u pola devet, u 20 i 30 časova sa svoje terase, Bogu hvala, velika mi je, na glas da pustim preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima i pozivam sve ljude da u 20 i 30 časova kroz jednu pravu građansku reakciju na ovu njihovu besmislicu takođe nešto slično urade. Meni je drago što taj poziv ide preko društvenih mreža. Tako da od 20 i 30 časova – stop tajkunima, stop lopovima i stop razbojnicima koji su uništili ovu zemlju. Hvala vam. Dame i gospodo, ja sam sa velikom pažnjom slušao Vladimira Đukanovića, i u velikom delu njegovog izlaganja ja se slažem, i evo, prihvatam ovu njegovu inicijativu, najbolje bi bilo večeras u pola devet sa svih balkona da se čuje pesma „Sprem'te se, sprem'te četnici“. To će biti najbolji odgovor novom svetskom poretku i onim srpskim izdajnicima, a jačaće patriotski duh stanovništva.Međutim, nešto drugo sam ovde hteo da kažem, da kažem nešto s čim se ne slažem, i vi, naprednjaci imate zasluga što se pravi ovolika sad gungula oko 1. maja. Da ste na vreme ukinuli taj komunistički praznik, da niste povlađivali vašim koalicionim partnerima, socijalistima, sad ne biste imali nikakav problem, 1. maj bi bio običan dan kao svi ostali. Ali, šta vi slavite, pre nekih 150 godina štrajkovali pre nekih 150 godina štrajkovali radnici u Čikagu, policija ubile neke od njih, i sad to mi slavimo kao praznik rada. Ko zna koje je ubila i kakve je ubila i zašto je ubila. Šta se to nas tiče. U Americi neće da slave.Znate li ko je još osim komunista slavio 1. maj? Adolf Hitler. Adolf Hitler je bio na levičarskim tradicijama, njegova partija je bila socijalistička. Ne slavi ceo svet. Mnogi su se toga oslobodili i znaju da nema šta da slave tu. Prestaće i Rusi, polako i oni su krenuli tim putem da se oslobode svih dogmi. Krajnje je vreme da se mi toga oslobodimo. Nemojte da povlađujete socijalistima.

prestanite da slavite 1. maj i rešili ste problem.S druge strane, glasajte za naš amandman da se 3. maja u ponoć ukine vanredno stanje, i svi su ti problemi rešeni, prelazimo na stanje vanrednih okolnosti i rešavamo probleme na drugi način. **Maja Gojković** Vladimir Đukanović. Izvolite. Hvala, evo, moram da se složim sa vama. Što se tiče, govorim lično u svoje ime, potpuno sam protivnik obeležavanja 1. maja kao praznika. Prvo, praznik je samo ono što je u crkvenom kalendaru, što je crvenim slovom.Ali, posebno oko tih uranaka, to je nekada bio đurđevdanski uranak, neko da bi uništio Đurđev dan, uzeo je 1. maj i slavi te besmislene datume. Neka obeležava ko kako hoće, ali lično, prihvatam, evo, ovo što vi kažete, slažem se sa vama, to je potpuno besmisleno obeležavanje. I ono što je jedino, ako već govorimo o pravima radnika, pa, elementarni red valjda onda da neki sindikati se organizuju pa, da ne znam šta rade, a, ne da se ide da se jede po urancima i da se bez veze, prljaju parkovi. Tako da, iz ovih razloga apsolutno

To u predlog zakona, pa da raspravljamo. Nemojte sada da raspravljamo. Poslaniče, ako budete pričali o 1. maju to nije u Poslovniku.

Reklamiram povredu člana 107. Poslovnika. Razumem da politička opredeljenja ovde treba ispoljavati, ali na ovakav način unižavati prava nas koji s razlogom slavimo 1. maj, poštujemo praznik rada na svaki način, poštujemo ideju levice, poštujemo ideju komunizma, kako ko, ujedno poštujemo prava onih koji su pravoslavni vernici, prava onih koji su rimokatolički vernici muslimanske veroispovesti. Jednostavno ni malo ne ide na čast ovom domu.Dok je ovo ličilo pomalo na šalu i politički komentar, moglo se prihvatiti, ali da iz ovog doma ovakve poruke idu prema građanima Srbije koji ne slave 1. maj da bi roštiljali, već poštujući ideju levice, je nešto što je neprimereno i ovakvu diskusiju ste bili dužni da zaustavite. Hvala. **Maja Gojković** Izvinjavam se, ali ne možete vašu ideologiju naturati drugim poslanicima. Ovo nema veze sa povredom Poslovnika. Nađite mi gde ima nepoštovanja jedne političke opcije, da druga mora da prihvati.

je umro, moram da vas obavestim. Prema tome, ja povredila Poslovnik nisam i svako ima pravo da iznese svoj politički stav u odnosu na 1. maj. godina su ljudi koji nisu za te tekovine levice ćutali. Sada ne moraju više da ćute, ko god da je, iz koje god da je političke opcije.Prema tome, niste u pravu i neću biti na vašoj strani, vi glasajte da sam povredila Poslovnik. Nema replike, ali povredila Poslovnik nisam. U kom članu piše da svi mi moramo da budemo oduševljeni slavljenjem praznika koji je svojevremeno

Ne mogu da dam reč na povredu Poslovnika. Da diskutujemo o tome da mi moramo da poštujemo ideje vaše partije. Ne moramo, evo ja neću da poštujem, imam svoje mišljenje, kao i drugi poslanici, većina u ovom parlamentu, samo da vam kažem.Nije vam kažem.Nije korektno i jednu sednicu sam posvetila tome da kažem da je dosta bilo maltretiranja onih koji ne misle kao stranke koje su postojale do devedesetih Pustite i druge da kažu nešto. I mi predstavljamo građane Srbije, a ne samo levica, pa levica, a mi ostali da ćutimo zbog mira u kući, nije nego.Prema nego.Prema tome, stavljam na glasanje. Kada budu povrede Poslovnika da vidimo koliko ćete dobiti glasova da sam povredila Poslovnik, što svaki poslanik ima prava da iznese svoj stav povodom bilo kog praznika i bilo koje teme u ovom parlamentu.(Vojislav

Gospodine Đukanoviću i predsednik Putin je pre nekoliko godina izjavio da je u vreme komunizma u Sovjetskom savezu vladao totalitarni režim. On je bio protiv rušenja Sovjetskog saveza kao saveza bratskih država, ali nije bio protiv rušenja totalitarizma i uvek se ograđuje od tog totalitarizma.A vi, koji želite u EU, vi raznovrsni levičari, svi vi koji ste u koaliciji sa naprednjacima, treba da znate da je sada jedan od uslova EU da države članice osude komunistički totalitarizam, komunističku ideologiju. Moraćete da se odreknete svoje komunističke prošlosti jednom. I da znate, više je Josip Broz Tito ubio Srba nego Adolf Hitler i to je nepobitna činjenica.Vi ste zaustavi otkopavanje masovnih grobnica oko srbijanskih gradova, moraće to da se nastavi uskoro, pa da se utvrdi tačan broj Titovih žrtava. Ali, drago mi je za ovo što se Đukanović složio delimično sa mojom primedbom, ali bi me još više obradovalo da je podržao da se večeras u pola devet pusti „Sprem'te se, sprem'te četnici“ sa svih balkona, da to bude i odgovor ovim zagovornica totalitarne komunističke ideologije, koji smatraju da je komunizam bio nešto pozitivno u našoj istoriji. Nije, to nas je najviše uništilo. To je rasturilo Jugoslaviju.Da je Jugoslavija ostala unitarna država, ne bi bilo raspada. Komunisti su uveli federalizam, komunisti su izmišljali razno razne nacije i sada svaka nacija izmišljenja želi da se ljulja, želi da se dokazuje, ode svako svojim putem. **Maja Gojković** Hvala.Reč Što se tiče pesme „Sprem'te se, sprem'te četnici“, nemam ništa protiv, to je pesma iz balkanskih ratova. Jovanu Babunskom je pre svega bila otpevana, tako da nemam ništa protiv, kao ni ove njene prerađene verzije za đenerala Mihajlovića.Tako da nek pusti šta ko hoće, uglavnom nek taj protest večeras od pola devet treba da bude apsolutno protest protiv povratka tajkuna na vlast. Jednu molbu imam, pre svega prema Vladi ovde upućenu, a odnosi se na ono što je gospodin Šešelj iznosio.Znate, ovde se hapse ljudi ako prekrše policijski čas. I u redu, treba tako i svako mora da odgovara ko ne poštuje uredbe i zakone. Ali, izvinite, oni sinoć što su ono na Dorćolu radili, svi moraju da odgovaraju. I ne može da se dopusti da neko okuplja ljude i da ima proteste usred policijskog časa. Zakon je isti za sve. Oni moraju za to da odgovaraju. Nekog će da zaraze. Možda će ostati epidemija zbog njih, možda će se proširiti negde. Izvinite, ko će onda da snosi tu odgovornost? Opet će država Srbija tu njihovu neodgovornost da plaća.Prema tome, ono što je sinoć urađeno na Dorćolu je zločin i morala je država da reaguje i da svakog od njih procesuira. To je primedba prema Vladi. Hvala.

Zahvaljujem.Meni je jako žao što nisam ja imao prilike da sa 16 godina postanem član Saveza komunista i meni je jako žao što nisam pisao doktorat - Marksistički koncept naoružanog naroda, ali samo hoću da kažem jednu stvar.Nemam nameru da ovde ulazim u polemiku sa onima koji Srbiju gledaju kao svoju državu i koji zaista imaju državotvorni odnos prema svemu ovome, hoću da kažem sledeću stvar. Gospodo, imate i bez nas levičara, većinu, izvolite, ukinite Zakon o praznicima, pa onda možemo tako da diskutujemo.

da večeras sa balkona ide "Marš na Drinu", jer to je nešto što nam je zajedničko svima, ako želimo dobro Srbiji.Prema tome, drage moje kolege, mislim da više energije treba da potrošimo prema nečem drugom, prema borbi protiv neoliberalnog kapitalizma, nego što treba da se međusobno iscrpljujemo ovde o nekakvim banalnim stvarima.Nije Tito komunizam i nije komunizam samo ono što se dešavalo posle Drugog svetskog rata. Komunizam je dobra ideja, a obzirom da ste vi kao jedan jako napredan čovek, pametan, mlad, sa 16 godina postali član Saveza komunista, ja ne znam zašto ja ne bih imao razloga da poštujem komunističku ideju kao ideju?

27.Vi ste moja drugarica i ja vas izuzetno poštujem i to vaše desničarsko opredeljenje, pa i četničko, mislim drugarica u smislu da se poznajemo, da smo komšije u Novom Sadu, ponekad smo popili kafu i otvarali zajedno most kad nam nisu dali, šta hoću da kažem? Nije dobro da predsedavajući polemiše sa poslanikom. Zbog toga sam se javio.Drugo, gospodine vojvodo, ja bih sa vama možda i zapevao nekad "Spremte se, spremte, četnici",

maske.)Izvinjavam se, u pravu ste. Ali, uterali mi strah.Znači, ako hoćete da se večeras ujedinimo u pola devet, na bazi antiglobalizma, na bazi toga što gledamo drugačije veze, Živkoviću.Nemojte da to radimo sa pesmom "Spremte se, spremte, četnici". Oko toga nema jedinstva. Ima jedinstva oko budućnosti Srbije i oko onoga kako gledamo na nju. A dnevno-političko mišljenje… povredila Poslovnik, zato što član 27, ako vas interesuje, ili ste samo hteli da održite nekakvu lekciju svima nama koji mislimo drugačije od vas? Dakle, nije povređen Poslovnik, član 27, pošto ne može dostojanstvo Skupštine da se povredi tako što postoje poslanici koji predstavljaju veliki deo građana Srbije koji ne misli kao vi. Znači, to nije povreda dostojanstva Skupštine. Ili hoćete da nam dokažete da je dostojanstvo Skupštine samo ako mi, koji ne mislimo kao levičari, ćutimo i trpimo i divimo se vašim idejama.Ja sam tolerantna, sa vama sam u koaliciji, zato što radimo dobro svi zajedno za Srbiju i za građane Srbije, ali normalno je da se u mnogim stvarima i razlikujemo.Zato molim uvažene kolege da nauče da budu tolerantni za drugačiji način razmišljanja. Vreme je. Srbija nije ono što je nekada bila i moramo da tolerišemo jedni druge, da nam se dopadne ili dopadne, da li volimo ili ne volimo 1. maj, da li neko voli ove ili one pesme, a time što smo zajedno u koaliciji pokazali smo da poštujemo jedni druge, da radimo za Srbiju i da nećemo da delimo našu državu. U tom duhu, Bajatoviću, mi ćemo da glasamo za povredu Poslovnika. Mislim, staviću na glasanje, a to što nećemo glasati, nikom ništa.Idemo dalje, da bi razgovarali o merama koje građane Srbije prevashodno interesuju, odnosno o uredbama i uvođenju vanrednog stanja.Đorđe Vukadinović ima pravo na reč, samo da mi kažete tačno, pošto je bilo nekih izmena poslaničkih klubova, kako se zove vaš poslanički klub, da mogu da odredim

Hvala.Dakle, koliko je ona juče rasprava, slagali se ili se ne slagali onim što se čulo, delovala, bar meni, a moguće da neko to drugačije video i ozbiljno i u velikoj meri ili značajnoj meri nalikovala na nešto kako i treba da se, kad govorim ukupno, o svim diskusijama i neki način prilično i primereno situaciji koja nas je okupila, kao i onoj situaciji koja nas je prethodno više do meseci i po dana odvojila od ovoga doma, toliko mi se čini da danas ponovo više ličimo na na ono na šta je Skupština ličila i ranije i zbog čega jedan deo poslanika opozicije, što ja ne podržavam, ali zbog čega i bojkotuje ove ove sednice.Moram priznati da je dobar deo ove diskusije delovao kao kec na deset ili jedanaest, nikad ne znam na koliko, za argumente tome, odnosno njima u prilog. Naravno da treba i da se naučimo, kao što je rekla predsednica, da tolerišemo mišljenje sa kojim se ne slažemo i koje nam se ne sviđa, kao i da o njemu vodimo po mogućstvu civilizovan dijalog. To sam upravo i pokušao. Žao mi je što nisam imao priliku juče da odgovorim ministru Lončaru.Bilo kako bilo činjenica je, ja želim na to da se vratim, pričam o ovim merama, činjenica je da je bilo primerenije da je je tu meru vanrednog stanja donela Narodna Skupština, činjenica je da bi to bilo primereno Ustavu, činjenica je da je to nosilo određene rizike sa sobom, ali Bože moj svaka profesija, svaka struka ima neke svoje rizike. Obično prozivaju i kritikuju poslanike, zbog ne znam lagodnog života. U tom smislu je imalo razloga, rekao bi bilo bi bolje da je i ovoga puta da smo to učinili i na sednici jednodnevnoj, kao što bi bilo dobro da smo makar po modelu bilo kog evropskog parlamenta zasedali i razmatrali ove mere.Nije mere.Nije u redu što sada imamo 44 tačke, zapravo 44 stavke, da usvojimo jednim glasanjem, a da je jedna od njih i rebalans budžeta. Mislim da je barem rebalans budžeta trebao, gospodine Mali da bude izuzet iz tog paketa.Važnije je još od toga,

koliko je bilo izjava samo u rasponu sedam dana, znači krajem februara i negde davno, negde pred samu eskalaciju epidemije u Srbiji, koliko je bilo izjava tipa od toga da je to najsmešniji virus do toga da uopšte neće doći u Srbiju pa će ta izjava sa samog kraja februara,

Da škole ne treba zatvarati svega dva dana nego što su zatvorene i to su izjavljivali predstavnici struke, oni koji su vidljivi bili ovim konferencijama za štampu, što najviši predstavnici vlasti i predsednik Republike i predsednica Vlade, i ministar zdravlja takođe.U tom smislu, dakle, ostajem pri stavu da je bilo početnog potcenjivanja, a onda se prešlo na dramatizaciju. Da su samo nedelju dana ranije uvedene ove mere sigurno bi posledice bile blaže i možda ne bi bilo potrebe za ovakve radikalnim drastičnim merama zatvaranja koje su preduzete. To je moje mišljenje i nisam usamljen.Sa

ali sam rekao i šta mislim da je loše, ovoliko zatvaranje je kontraproduktivno, ne samo sa stanovišta ljudskih sloboda i svako ono stanje ograničava za neke ljudske slobode, to je jasno, nego i sa stanovišta uspešne borbe protiv epidemije. Jeste samo Kina preduzela radikalnije mere. Nigde u Evropi nije bilo takvih mera. Srbija nije Kina, uz svo poštovanje i respekt prema kineskom modelu, kako u borbi protiv epidemije, tako i privrednom modelu. Srbija nije Kina, a nije ni Severna Koreja i to prosto moramo da konstatujemo. I pokušaji da se napravi u bilo kojem obliku neće uspeti bez obzira koliko se nekada činilo i nisu dobri, bez obzira koliko nekada delovali privlačno. Čak i u toj Kini, ne čak, nego je pogledajmo ovako da se ugledamo na Kinu koliko puta se predsednik Kine obratio tokom krize sa Korona epidemijom u Kini? Jednom ili dva puta? Koliko puta se obratio predsednik Putin? Koliko puta se obratila Angela Merkel? Koliko puta se oglasila britanska kraljica? Makron?Dakle, hoću da kažem da niko, pogotovo u Evropi, a evo i van Evrope nije imao taj slučaj koji imamo mi, da svakodnevna obraćanja šefa države, prosto preplave čitav medijski prostor. Jasno je da ima potrebe da se nešto kaže, da ne pominjemo kada je 1999. godine, to je bilo prvo vanredno, odnosno ratno stanje koje su ove naše generacije doživele, koliko puta se obratio predsednik Slobodan Milošević?To svakodnevno pojavljivanja, može se nekom čini da je to dobro, propagandno, efektno i korisno, ali postoje kontraproduktivno. Počinje da iritira i ovi zvižduci koje vidim da toliko smetaju nekima, ovi zvižduci u dakle i ovo lupanje u šerpe ili zvižduci su jednim delom postali, jednim delom reakcija, poštovane kolege i draga gospodo na to preterivanje sa pojavljivanjem šefa države, bez obzira koliko on imao podršku, to nije sporno,

ovome.Uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku želim da izjavim saučešće svima onima koji su nekoga izgubili u borbi sa korona vanredno stanje u kome se nalazimo i kome radimo, ne sumnjivo dodatno daje ozbiljnost ovoj sednici jer su pred nama uredbe Vlade o kojima raspravljamo u okviru predloga zakona o potvrđivanju tih uredbi.Bez ikakve sumnje sve mere su išle u prilog čuvanja života i zdravlja građana, sve mere su bile važne koje su se odnosile na zdravlje našeg stanovništva, ali su jednako važne rekla bih i one mere koje su nešto kasnije usledile, a odnose se na podršku privredi privredi kako bi se smanjile negativne posledice prouzrokovane korona virusom.Juče smo mogli od vas, gospođo Brnabić da čujemo nešto što je jako važna informacija za sve naše građane, a to je da da govorimo o pet milijardi evra. I, kao zemlja koja ima pet milijardi evra spadamo u krug najrazvijenijih zemalja koje će sprovesti mere pomoći privredi. Važno je da građani znaju da je naša država reagovala brzo i na odgovarajući način, da su svi resursi stavljeni u funkciju zaštite zdravlja i života građana i da je sigurnost građana bila prioritet prilikom donošenja svih mera.Ako uzmemo u obzir sve korake koje je država preduzela, rekla bih da smo vrlo dobro odgovorili na izazove i probleme sa kojima smo se susreli po prvi put. Evidentno je da su i Aleksandar Vučić i Vlada Srbije učinili apsolutno sve što je struka struka naložila, pre svega u cilju zaštite stanovništva.Dok sa jedne strane imamo apsolutnu posvećenost borbi protiv virusa od strane najvišeg državnog vrha, od strane državnih organa,

da se ne bavimo politikom, da ne komentarišemo, čak da ne odgovaramo ni na napade koji su nam upućeni, već da se svi zajedno izborimo za ljudske živote, svako na svoj način. Sa druge strane imamo i one koji su ovaj period koristili za nastavak prljave kampanje protiv vlast i sada naravno na kraju koristeći epidemiju svoje političko delovanje.Neki su jedva čekali da kažu da će sada možda učestvovati na izborima, iako se još uvek ne govori o konkretnim izbornim radnjama, o datumima. U tom smislu, iz tog dela opozicije koji je okupljen oko Saveza za Srbiju nesumnjivo ćemo imati te samozvane političke lidere koji se sada laktaju za fotelje, želeći da preuzmu vlast samo i isključivo zbog toga. Ukoliko je to bilo pogrešno u trenutku u kome se Srbija borila za zdravlje i za živote stanovništva građani će im reći na izborima koji nas očekuju.I dalje bez programa, okrenuti isključivo ka vređanju Aleksandra Vučića i Vlade Srbije koji se danonoćno bore da stvore uslove, da se sačuvaju ljudski životi, čak su i lekare i druge medicinske radnike napadali kako rade za vlast, kako rade za SNS i sada umesto da damo podršku lekarima, aplaudirajući oni pozivaju na lupanje u šerpe.Naravno na perfidan način se koristi strah, koristi se nervoza koja kod svih nas prisutna, naravno to je vrlo normalno ako uzmemo u obzir situaciju u kojoj se nalazimo.Na kraju bih želela da pozovem sve građane Srbije da imaju osećaj odgovornosti, da čuvaju svoje zdravlje, da čuvaju zdravlje ljudi oko sebe, da pridržavanjem mera pomognu državi, da pomognu sebi jer ovu borbu možemo da dobijemo samo zajedno, samo kao Srbija.Biće vremena i prilike da se uđe u političku borbu i da se na kraju krajeva i proveri izborna volja građana. Prema tome, ja ne znam čemu nervoza i čemu nestrpljenje.U svakom slučaju, i u ovom periodu od mesec i po dana možda smo mogli da vidimo jedno, a to je da je Aleksandar Vučić pokazao da je najbolji državnik koga je Srbija imala, a da je Vlada Srbije pokazala da se može uhvatiti u koštac sa baš svakom situacijom, da je za to sposobna.Ozbiljnost i odgovornost, gospođo Brnabić i ministri koji ste pokazali je na visokom nivou, nije svaka zemlja mogla u ovakvim trenucima da se pohvali takvom odgovornošću i takvom brzinom i donošenje mere i rešavanje problema kao Srbija.Naravno, Aleksandar Vučić, Vlada Srbije, Srpska napredna stranka i naši koalicioni partneri su po ko zna koji put pokazali da su građani i država na prvom mestu, dakle, pre stranačkih nekih ličnih ili bilo kojih drugih interesa. A upravo, lideri Saveza za Srbiju su ponovo pali na ispitu kod građana i to sada na ispitu solidarnosti, jer dok je zdravlje građana bilo ugroženo oni su spletkarili, bavili se politikanstvom, nekakvom kampanjom, umesto da svako na svoj način pruži podršku sugrađanima onako kako ume.Na kraju bih želela da kažem da će se poslanička grupa Srpske napredne stranke u narednom periodu boriti još više i zasedati u vanrednom stanju ukoliko je to potrebno, daćemo podršku ovim predlozima o kojima smo raspravljali u danu za glasanje.Pošto je moj uvaženi kolega Đukanović pokrenuo u parlamentu lavinu predloga kako možemo svojevremeno da utrošimo večeras, s obzirom da je večeras policijski čas od 18.00 časova, a ja pozivam građane da taj policijski čas ispoštuju, ali mogu i da pogledaju emisiju u kojoj će gostovati Aleksandar Vučić, pa da, evo i ja dam svoj doprinos sa predlozima šta za večeras.Hvala. Hvala